Prvo ćemo državni tajnik, Zdravko Levaković. Izvolite. **Livaković, Zdravko** Cijenjeni gospodine predsjedniče, cijenjeni zastupnici, evo par rečenica vezano na ovaj objedinjeni, objedinjenje dvije točke. Sadašnji Zakon o javnim cestama u svojim prijelaznim i završnim odredbama je predvidio da do 31. prosinca ove godine osobe sa određenim tjelesnim invaliditetima imaju, ostvaruju dva prava, a to je besplatnu cestarinu na cestama pod naplatom i prilikom registracije motornih vozila da se oslobađaju plaćanje naknade za uporabu javnih cesta. Kako se taj rok u kojem treba primijeniti te zakonske odredbe približio samome kraju inicijativa je Kluba zastupnika HSS-a da se te, ti rokovi jednostavno produlje. Međutim, u isto vrijeme Vlada je pripremala vlastitu izmjenu Zakona o javnim cestama po načelu da onaj koji daje nekome pravo da ga on treba i platiti onome tko je tu uslugu treba naplatiti. Kao što je npr. subvencioniranje ne znam umirovljenicima u gradskim, iz gradskih proračuna besplatnog prijevoza npr. tramvajima, autobusima ili slične beneficije koje daje netko taj treba i osigurati novac društvima kojima je to prihod. Stoga Vladin prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnim cestama ide korak dalje da se ta prava i dalje ostaju, ali uvodi određene restrikcije u dijelu gdje smo uočili nepravilnosti. Događalo bi se da su osobe sa tjelesnim invaliditetima imali i po više vozila, a mi sada kažemo da osoba koja ima to pravo može ga ostvariti npr. putem smart kartice posebne koja se posebno izdaje i u upotrebi su, ali da prilikom korištenja besplatnog prolaza ta osoba koja koristi to pravo mora biti u vozilu i mora se identificirati. Jer su zloupotrebe u tom dijelu bile poprilično velike. upotrebu, prilikom plaćanja cestarina prilikom registracije to je bio izgubljeni prihod županijskim upravama za ceste koje iz tih prihoda ostvaruju uređenje županijskih cesta. Da bi apsurd bio veći, kod besplatni prolaz autocestom trgovačko društvo kojemu je to prihod mora platiti PDV. Prema tome, znači nekome onaj koji daje besplatan prolaz nije mogao izbjeći plaćanje PDV-a. U amandmanu na državni proračun koji je nedavno usvojen ovdje u Saboru je predviđen iznos od 20 milijuna kuna gdje bi se iz državnog proračuna nadoknadilo ovim trgovačkim društvima koji naplaćuju korištenje autocesta, odnosno Županijskim upravama za ceste taj novac tako da ne bi bili oštećeni korisnici tog prava, ne bi bili oštećeni oni koji pružaju uslugu, ali državni proračun bi to subvencionirao, kao što je i praksa kad god se daje nekakva subvencija. Eto u toliko se prijedlog Vlade je dopunjen na inicijativu prijedloga HSS-a. U principu su oni kompatibilni ali je ovdje jedna malo finija da tako kažem, dorađenija dorađenija varijanta. Evo mislim da sam vam. Temeljem ove izmjene ministar mora, turizma, prometa i razvitka i Ministarstvo financija će posebnim pravilnikom propisati adekvatne oznake tako da stvar može u praksi dobro funkcionirati. I taj prijedlog se već radi jer on mora biti donesen vrlo brzo da bi od 1. siječnja ove godine ovo profunkcioniralo. Hvala lijepa. u ime predlagatelja i Kluba HSS-a poštovana zastupnica Ljubica Lalić će dodatno obrazložiti Prijedlog o izmjeni i dopuni Zakona o javnim cestama. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo imamo danas prigodu da raspravljamo o dva prijedloga zakona kojima je jedan jedini cilj i jednom i drugom a to je da se ispravi jedna nepravda koja je nastala izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama. Naime, Zakonom o javnim cestama iz 1996. godine bili su oslobođeni plaćanja naknade za registraciju vozila sve osobe s invaliditetom osamdeset i više posto i šezdeset i više posto ako su imale za posljedicu samo da nisu imali, ne samo da su bile oslobođene plaćanja naknade pri registraciji, nego su bile oslobođene i plaćanja naknada za prolaz cestom, mostova itd. Izmjenama i dopunama zakona iz 2004. godine taj članak je preinačen i jednostavno su ta prava izostala. Međutim, članak čini mi se 73. je propisivao da osobe koje su stekle ta prava do donošenja izmjena i dopuna zakona pravo zadržavaju do 31.12.2006. godine. Tijekom ove godine svim klubovima zastupnika i Vladi Republike Hrvatske obraćale su se udruge invalida sa zamolbom i prijedlogom da se izvrše izmjene i dopune zakona jer toj kategoriji invalida osobni osobni automobil nije luksuz kao mnogima nego je to jednostavno ortopedsko pomagalo. Moj klub zastupnika sve vrijeme je čekao da se pojavi Vladin prijedlog jer nismo htjeli ni približno dovest se u situaciju da netko imputira da se bavimo politikanstvom. Međutim, koncem desetog mjeseca kada se vidjelo da zaista nema prijedloga Vlade mi smo uputili taj prijedlog. Taj prijedlog smo uputili u prvo čitanje spremni za sve one primjedbe koje će se tijekom rasprave iznijeti jer smo svjesni toga da je primjenom Zakona o javnim cestama iz 1996. godine bilo itekakovih zlouporaba. Dobili smo čak obrazloženje da je zbog tih zlouporaba iz zakona i izbačeno to pravo dakle onima kojima je najpotrebitije. Međutim, sama činjenica da se zakon zloupotrebljava ne znači da toj kategoriji ljudi treba ukinuti pravo nego moramo iznaći mehanizme koji će osigurati i zaštititi državu od eventualnih zlouporaba. I u tom smislu mi pozdravljamo prijedlog Vlade Republike Hrvatske koji dakle ostvaruje isti cilj kao što je i naš prijedlog izmjena i dopuna zakona bio s time što smo pomalo skeptični da će se za ovih 20 i nekoliko dana ili bolje rečeno blagdani nastupaju zapravo u pred Božićno vrijeme, zadnji tjedan pred Božić kad državna tijela ne rade. Bojimo se da pravilnik neće biti izrađen do 1.1. naredne godine. Ja ću biti presretna ako bude izrađen. Zašto? Zbog toga što ne bismo željeli dovesti Vladu u situaciju da postupa protivno zakonu. 31.12.2006. godine prestaje to pravo. svojim primjerom mora pokazati da se zakon mora poštivati. Evo, još jedan apel dakle da se napravi pravilnik i podzakonski akti koji će spriječiti zlouporabe koje su se uistinu događale, spriječiti zlouporabe. Ali i kod tumačenja zakona kad ga tumačimo moramo se držati pravila struke jer često pripisujemo nedostacima zakona. Međutim, nisu nedostaci zakona nego su, se nedostaci sastoje u našim tumačenjima koja su vrlo često ekstazivna. Dakle, odskaču od pravila pravne struke. Međutim, vi vjerojatno očekujete sada da ja kažem kako mi povlačimo svoj prijedlog zakona. Ja sam na odborima rekla pa ću to i ponoviti. Teoretski je moguće da prijedlog zakona u hitnom postupku ne dobije parlamentarnu većinu. Teoretski je moguće u tom slučaju dakako da ostaje naš prijedlog u prvom čitanju. Ako prijedlog Vladin dobije parlamentarnu većinu i prihvatimo ga do glasovanja i mi ćemo se izjasniti da li ostajemo kod prijedloga predsjedniče ili ga povlačimo. Hvala lijepo. Odbori? Ne. Otvaram raspravu. Klub HDZ-a poštovani zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ovo je jedna mala izmjena dosadašnjeg, odnosno važećeg zakona i odnosi se na jednu kategoriju kojoj je to potrebito na invalide 80 i 60 postotne invalide. Da ne bih ponavljao što je državni tajnik rekao i kolegica Lalić. Jasno je o čemu se radi. Dakle, da se ne plaćaju godišnje naknade za uporabu javnih cesta, a isto tako da se ne plaćaju cestarine. Kako je to izlazilo taj rok ove godine i ovime se prijedlogu izmjene ne prolongira rok već se zapravo briše taj rok i to im se pravo daje trajno. To je dobro i pozitivno ali mi kao mi odmah smišljamo i kako ćemo nekoga zeznuti, prevariti. U ovom slučaju državu i financije. Bilo je zlouporaba i mislim da je dobro što je Vlada proširila ovaj prijedlog HSS-a i uvela određena ograničenja a i prijedlog kazni. 1305 osoba koje su prijavile na taj način sa povlasticom dva automobila. Čak 80 osoba sa tri automobila. To, imati tri automobila i koristiti državnu povlasticu baš ne sliči na socijalu i mislim da je dobro ovo što je prijedlog da se može koristiti povlastica za samo jedan automobil, a isto tako i da se ne ne zloupotrebljava pa da netko na tuđe ime uzme automobil i stalno se voza po auto cesti i drugim cestama koje se naplaćuju već da doista služi invalidu i da invalid mora biti nazočan za za korištenje te povlastice. To je dobro. Ali čini mi se da možda kazna nije, prijedlog kazne nije baš dovoljno primjeren. Predlaže se kazna za zlouporabu za prijevaru zapravo od 500 do 5 tisuća Čini mi se da je veliki raspon 500 kuna i 5 tisuća kuna jer tu nema nekakvih ja bih rekao olakotnih okolnosti nego jesi li prekršio ili nisi prekršio. Znam bilo je i na Odboru za pomorstvo, promet i veze jedna primjedba gdje se predlagalo da bude kazna od 2 tisuće do 5 tisuća kuna. Mislim da bi stvarno predlagatelj trebao o tome razmisliti i prihvatiti jer sama cestarina u jednom pravcu Split-Zagreb 157 kuna, a kazna najniža 500 kuna, pa ako dva puta prođeš i jedan put te uhvati i platiš kaznu opet si zaradio. Mislim da kazna ne postiže svrhu, a recimo do Ploča će biti možda i ne znam koliko će biti cestarina pa će se na neki način isplatiti varati. Zato mislim da bi, ja isto tako smatram da bi ova doljnja granica se trebala povisiti. I dakako da ovaj prijedlog klub HDZ-a podržava, a kako je u tom prijedlogu konzumirani prijedlog HSS-a kao što je rekla kolegica Lalić ako ovaj prijedlog prođe, onda stvarno nema potrebe za drugo čitanje za ovaj prijedlog HSS-a. Evo, hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub SDP-a, poštovani zastupnik i potpredsjednik Mato Arlović. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, poštovana kolegice Lalić. Odmah dozvolite da kažem da smo mi u klubu zastupnika SDP-a sa radošću primili prijedlog zakona HSS-a i da ga naravno u cijelosti podržavamo. Nemamo ništa protiv da je Vlada svojim prijedlogom preuzela prijedlog HSS-a i malo ga proširila, ali u tom pogledu moramo reći da imamo neke primjedbe na ovaj Vladin prijedlog jer on nije konzekventno ideju Kluba zastupnika HSS-a proveo do kraja. To je prvo. Drugo, što bismo htjeli reći, mi nećemo ulagati amandmane na ovaj zakon, ali ćemo izložiti naše primjedbe koje ukazuju na nelogičnost, uvjereni da će do glasanja predlagatelj sam pripremiti amandmane i to popraviti. Prvo bi htjeli razlučiti u članku 63.a jedno važno pitanje. Zapravo ajmo hipotetski postaviti pitanje. Je li pravo pripada automobilu ili invalidu. To je ključno pitanje. Naime ovdje se lijepo kaže u stavku 1. da invalidu koji ima 80% oštećenja, tjelesnog oštećenja i kojem su onesposobljeni donji ekstremiteti 60% i više ima pravo na oslobađanje naknade za uporabu javnih cesta i naravno neplaćanje cestarina. Međutim sad se u stavku 2. članka 63.a koji predlaže Vlada kaže i sljedeće. Da će ministar donijeti propis kojim se propisuju isprave kojim se dokazuje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta te postupak i način ostvarivanja prava temeljem naljepnica. E sada prva stvar, nelogično je da ministar za pomorstvo, promet i veze zajedno sa ministrom nadležnim za obitelj, branitelje i međugeneracijsku solidarnost donosi ovaj propis, a ne sa ministrom zdravstva, jer zapravo invalidnost utvrđuje u postupku koja se utvrđuje invalidnost pred Zavodom za mirovinsko i invalidsko osiguranje, naravno po propisima koje provodi Ministarstvo zdravstva. Drugo se kaže, tek će se ostvarivati ta prava na temelju postupka i način ostvarivanja prava temeljem naljepnice. Kolegice i kolege ne ostvaruje se pravo temeljem naljepnice nego se ostvaruje na temelju utvrđene invalidnosti od 80% tjelesnog oštećenja i 60% i više oštećenja donjeg ekstremiteta koje bi trebao ministar za promet i veze utvrditi sa ministrom po nama zdravstva, a ne obitelji, branitelje i međugeneracijske solidarnosti. Iz toga slijedi samo po sebi pretpostavka da bi trebalo mijenjati članak 63. Ako to pravo pripada invalidu, a ne automobilu onda uopće ne smijemo upotrebljavati institut naljepnice nego mi moramo imati mogućnost vidno označiti automobil u kojem se prevozi takav invalid i ako takav označeni automobil upozorava djelatnika na javnim cestama da se u tom automobilu nalazi, on to može provjeriti i utvrditi ako dođe do zloupotrebe naravno može se kazniti, ali je načelo da to pripada invalidu, a ne automobilu. Jer ovako znate, vi ćete imati X puta situaciju da će u žurnim situacijama možda ili zbog nemogućnosti da ima osobni automobil invalid koji ima tjelesno oštećenje 80% i više i oštećenje ekstremiteta donjeg 60% i više, zamoliti nekoga drugoga da preveze ga, on će morati plaćati sve te cestarine, a recimo treba mu zbog medicinskih usluga. Ma naravno on mora biti u autu, ali nema auto naljepnicu, neće moći ostvariti pravo. Razumijete? Jer ste vezali pravo uz naljepnicu, a ne uz invalida i to nije dobro. Zbog toga mi upozoravamo da to treba popraviti da ne dođe u provedbi zakona do loših rješenja. Zbog toga je model koji je predložio HSS vezano za pravo potpuno čisto i u redu. Tamo se kaže invalid tjelesnog oštećenja 80% i više sa oštećenjima donjeg ekstremiteta 60% i više, ima pravo na oslobađanje plaćanja cestarine,

To vam je isto kao kod Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, znate. Imate onu naljepnicu da je tehnički pregled prošao za auto, pa onda ako nemaš naljepnicu platit ćeš 300 kuna zato što je nevidljivo obilježena, a zapravo iza toga se krije vrlo važna stvar. Naljepnica ne dokazuje ništa. Jer jedina isprava, isprava koja je dokument koju uvažava sud i u upravnom i u sudskom postupku je zapravo knjižica, tehnička knjižica vozila. Prema tome vidite kako mi sami sebi otežavamo i zagorčavamo život u nekim stvarima koje nisu dobre, a poglavito kada se radi o ovim kategorijama socijalno iznimno osjetljivim, radi se o invalidima. Naravno da u takvoj situaciji mi sasvim ozbiljno postavljamo pitanje da se ovaj dio proba korigirati i popraviti. Dakle mi jesmo za zakon, mi jesmo da se ova oslobođenja utvrde, mi jesmo i za to da se to pravo pripada isključivo invalidu, mi jesmo da to pravo invalid može koristiti uvijek kad on vozi ili kad se vozi u automobilu, ali ne bismo to vezali samo uz pitanje naljepnice jer je to kumulativni, pazite ovdje piše "kumulativni". U 63.b se kaže osobni automobil označen naljepnicom izdanom prema provedbi propisa članka 63.a stavak 2. ovoga zakona i ako se u osobno nalazi. Znači, kumulativno, mora biti i naljepnica i osobno. To nije dobro prema tome to treba korigirati. Četvrta primjedba naša vezana je uz prijedlog kazni. Prvo, čini se prividno kao da u zloupotrebi ovakvih stvari nije bilo kazne do sad, Nije točno. Vozač koji vozi na hrvatskim cestama, autocestama, itd., gdje se plaća cestarina, ako nema odgovarajući dokument za oslobađanje on plaća cijenu najduže rute mala, ne mora biti za naše prilike mala kazna. Prema tome, ta kazna je propisana i ona postoji i provodi se u praksi, pravilnikom. To je prvo. Tako da odmah razlučimo da nije ovo pitanje da nije bilo uopće regulirano. I u tom pogledu mi podržavamo da se ova izmjena u 75.a pojavi. Ali je nelogično, potpuno je nelogično da kazna od 500 kuna do 5 tisuća kuna bude za ovo djelo jednaka primjerice djelu koje je vezano, recimo, ako ne održava javnu cestu sukladno odredbi članka 18. stavka 3. pa zapravo ugrožava sigurnost prometa. Ili ako ne poduzme mjere za otklanjanje opasnosti na javnoj cesti, mjere za siguran promet. Ili recimo, u članku 75. ako postupa protivno odredbi članka 38. stavak 1. i 2. ili ne znam, ako ne postupi sukladno odredbi članka 40. se ne razumije./ nasada i objekata na križanjima cesta koji sprječavaju siguran pregled ceste vezano za vožnju, itd. E sad, šta to piše. Tu će se odgovorna osoba kazniti od tisuću do 5 tisuća kuna. Pazite, ugrozili su sigurnost prometa kojima dovode u pitanje život i zdravlje vozača, odnosno sudionika u prometu i veliku materijalnu imovinu. A ovo je samo je napravio prekršaj vezano za to što eventualno nije imao naljepnicu, a invalid je, po ovom Prijedlogu zakona. Zbog toga ja mislim prvo da ova donja granica nije logična, niti ova gornja. I ako se hoće uvesti ova gornja granica 5 tisuća kuna onda se može raspravljati da to bude, ne znam, 500 ili tisuću kuna donja granica, ali onda ne može biti ova za odgovorne osobe ovako mala. Onda je trebalo cijeli članak, recimo, 74., 75. naravno korigirati, popraviti, izmijeniti i dopuniti i da bi to bilo usklađeno jer su onda, jer imate u istom zakonu određeni prekršaj i njihove iznose koji su zapravo neprimjereni sa aspekta ne samo društvene opasnosti nego i dijela koje mogu izazvati i štete koje mogu prouzrokovati. Zbog toga, mi u Klubu zastupnika SDP-a imamo jedan prijedlog koji bi mogao biti od koristi zapravo za Vladu kao predlagatelja Konačnog prijedloga Zakona. Prvo da naravno do kraja preuzme rješenje članka 63. novoga koji predlaže HSS. Drugo, da korigira 63.b vezano za naljepnicu. I treće je da korigira ovo pitanje koje je vezano uz suglasnost kojeg ministra. To treba raditi, vezano za zdravstvo, ne znam, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. I treće, da napravi uz članak 75.a istodobno izmjenu članka 74. i članka 75. vezano za prekršajne odgovornosti odgovornih osoba u pravnim osobama ako su svojim radnjama prouzročile prekršaje koji mogu dovesti u opasnost život i zdravlje sudionika u prometu i naravno, nanijeti veliku štetu u materijalnim dobrima zbog propuštenih ovih radnji jer time zapravo dovode cestu u poziciju opasnog elementa koji ugrožava sigurnost prometa. Jer je potpuno neprimjereno, ponovno podvlačimo, da za isto djelo maksimalno može biti kažnjeno, ova odgovorna osoba sa 5 tisuća kuna kao recimo invalid koji ima 80% tjelesnog oštećenja i 60% oštećenja donjih ekstremiteta u situaciji kad dođe da je eventualno sjeo u automobil, zaboravio naljepnicu po sadašnjem rješenju Mislim da te stvari treba korigirati jer ipak zakone donosimo za ljude, a ne za čistu formu koja bi zapravo trebala onemogućiti često puta nepravedno one koji su u najtežoj situaciji da se taj dio radi. Znate, idu ljudi ili ne koriste se zapravo pozicijom invalida tek tako olako da bi izvršili nekakvu nazovimo prijevaru. A osim toga, radi se o relativno sitnim koristima vezano za plaćanje cestarine osim na najdužoj relaciji Zagreb-Split. Sve ostalo su zapravo ispod 100 kuna i neće se tek tako olako ljudi dovoditi u situaciju. Mi ne smijemo ići sa prijedlogom zakona koji polazi od pretpostavke da unaprijed sumnjamo u sve ljude. Mi idemo u to da damo pravo onome kome je to potrebno i iznimno ako se zloupotrijebi to pravo da se sankcionira. Evo, to je to i zbog toga predlažemo da se odgodi glasanje, možda do drugog tjedna a da predlagatelj do tada korigira ove prijedloge, odnosno nek razmotri naše primjedbe pa ako nađe za potrebno da to korigira i da napravi. Mi smatramo da se može i ovako tumačiti kako smo mi upozorili, ako se tako može tumačiti onda će to biti zakon koji će zapravo umjesto da uvede reda i sigurnosti na ovom prostoru izazvati dvojbe i probleme koji nam nisu potrebni. A pogotovo ne sa kategorijama naših osoba, naših invalida gdje su to i posebno osjetljive, ne samo fizički nego i psihički, osobe s obzirom na razumljive razloge i nesreću koja ih je zadesila. Hvala vam lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Josip Đakić. propis donosi ministar pomorstva, prometa i veza bez ministra zdravstva i socijalne skrbi. Naime, jasno je navedeno u članku 63. stavku 2. tko donosi uz čiju suglasnost. Pa tako je do sada bilo da je ministar zdravstva i socijalne skrbi što piše i u ovom članku 2. koji će donjesti pravilnik i o korisnicima te o rješenjima na osnovu kojih se izdaju naljepnice.

uslišile potrebe koje su do sada koristili invalidi, i civilni i vojni invalidi, i na inicijativu i HVIDRA-e Republike Hrvatske kao i 100%-tnih invalida Republike Hrvatske kao i civilnih udruga i svih onih koji su invalidne osobe u Republici Hrvatskoj. U nekoliko navrata smo razmatrali mogućnosti izmjene ovog ograničenja koje je trebalo važiti do 31. prosinca 2006. godine, jasnom formom koja govori o tome kako i tko može koristiti ove zakonske odrednice i dalje. I hitnost postupka donošenja ovog Zakona, tj., izmjena i dopuna ovog Zakona je u tome što je ograničavajući rok za donošenje zakona kao i onih podzakonskih akata. Prijedlozi koji su išli bili su do sada funkcionalni, ali evo kao što vidimo bilo je i zlouporaba istih i stoga ja smatram da apsolutno za svakoga invalida 80 i više posto tjelesnog oštećenja, odnosno za onoga koji ima 60% oštećenja gornjeg ekstremiteta ili nogu treba i dalje primjenjivati ove zakonske odrednice o oslobađanju od cestarine, tj. naknade, godišnje naknade za i cestarine. Isto tako kao i naplate objekata cestovnih, autocesta, vijadukata, tunela i ostalih, no međutim ja bih samo dodao državnom tajniku da korištenje automobila i stvarnu potrebu imaju invalidi sa …/Govornik koji također proizlaze i iz civilnih struktura, ali i iz vojnih struktura i oni nisu obuhvaćeni ovom zakonskom odrednicom pa treba u budućnosti razmišljati ili o podzakonskom aktu dopuniti nešto da i oni ostvare tu svoju formu. Definirano je kao koja su to motorna vozila namijenjena prijevozu osoba koje uz vozača mogu prevesti najviše četiri putnika, od četiri sjedala, a kasnije kao osobni automobil motornog vozila mijenjaju za prijevoz osoba koji osim sjedala za vozače imaju najviše osam sjedala i čija nosivost tereta ne prelazi 250 Ovo je sve dobro definirano, ja samo sam dopunio ono što je u zahtjevu …/Govornik se ne razumije./… Republike Hrvatske i stvarnih potreba da se stavi nekakva mogućnost da i invalidi sa 70% oštećenja vida što nitko nije spomenuo do sada istu tu formu ostvaruju. Ono kad se govori o naljepnici kao jednom obilježavajućem sredstvu onih koji ostvaruju pravo. Naime, do sada je naljepnica bila izdavana kao što sam rekao po rješenju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o ustanovljenju invalidnosti kao i za invalide 80% po rješenju i više postotaka po rješenju Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i stoga naljepnica zapravo i dalje može biti ta koja se može zlouporabiti jer postoje različiti modeli da se nalijepi na određenu pločicu i zalijepi se na staklo i prenosi se iz automobila u automobil i to je zapravo korisno kada vozač ili invalid koristi nečiji drugi automobil za svoj prijevoz jer možda nema vlastitoga, ali cestarina i doplatak za cestarinu se koristi jednokratno i samo na jedan osobni automobil. Tu bih skrenuo pozornost da stvarno naplata cestarine u jednokratnom iznosu ukoliko mu je pokvaren automobil, ukoliko nema drugog mogućnosti prijevoza da tu koristi za oslobađanje taj put ako ga netko drugi vozi ili ako se služi nečijim drugim automobilom. Evo to su one sitne stvari koje bi trebalo još usuglasiti, pozdravljamo donošenje ovog Zakona i vjerujemo da ste već i pripremili i podzakonske akte kako bi on se mogao koristiti u idućoj godini. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Zdravko Livaković u pogledu svog dijela, svog Zakona. **Livaković, Zdravko** Evo malo samo da neke stvari pojasnim zašto je u osnovnom zakonu zašto je u osnovnom zakonu krajem '94. ustvari ova odredba i donešena. Direktive Europske unije kažu da svatko mora, da usluga mora biti plaćena. Znači ono trgovačko društvo koje koje daje određenu uslugu mora naplatiti uslugu. Rekao sam u uvodnom izlaganju, događalo se da su Hrvatske autoceste davale besplatnu uslugu, a plaćale PDV što je apsolutno loše i nedosljedno. Inače da imate uvid Hrvatske autoceste su godišnje gubile 12,76 znači 12 milijuna i 760 tisuća kuna godišnje, a županijske uprave za ceste 14 milijuna i 540 tisuća. Prema tome, to je bio motiv, a ovim izmjenama Zakona i pravilnicima mislim da ćemo to popraviti, odnosno mislim da smo uspjeli. Pravilnike donosi ministar, pravilnici su pripremljeni tako da nije komplicirana procedura i vjerujte mi da smo prvi mi zainteresirani da u roku koji je propisan osnovnim zakonom to učinimo učinimo i ovim izmjenama i dopunama. Gospodinu Arloviću, evo ja pretpostavljam da imamo isti prijedlog, ali lijepo piše mislim da je to u redu čisti lapsus, kaže: "Ministar u suglasnosti ministra nadležnog za obitelj, branitelje, međugeneracijsku solidarnost i ministra nadležnog za zdravstvo, za socijalnu skrb." Ja to tako razumijem jer određena prava daje Ministarstvo branitelja po određenim osnovama osnovno, a druga prava daje ministar zdravstva. Prema tome, u tom pravilniku će svi sudjelovati, ja sam to tako shvatio i mislim da ovo što je tu u redu. Prilikom registracije nužna je ta naljepnica da ipak to vozilo jer on ima određene beneficije i kod kupovine vozila da bude označeno i u slučaju da ne znam policajac na cesti, na autocesti uhvati da može to prepoznati, ali tehnika kojom se ostvaruje besplatna naplata ustvari, odnosno je smart kartica. Već sad su u upotrebi smart kartice sa slikom gdje korisnik te beneficije će biti ustvari, to je možda i višestruko osiguranje i na smart kartici ima sliku i osobnoj karti, prema tome ta naljepnica je samo u postupku davanja smart kartice, a ne, evo tako smo mi to sročili i mislim da je to u redu. Hvala lijepa. Ispričavam se, dva amandmana su bila. Jedan je amandman koji je podnio Odbor za zakonodavstvo kojeg prihvaćamo. I drugi je amandman Odbora za pomorstvo, promet i veze gdje se predlaže da bude jedinstvena kazna od 2 tisuće kuna da ne bude od 500 do 5

to hoću reći. Ja predlažem da se briše ministar nadležan za obitelj, branitelje i međugeneracijsku solidarnost jer pitanje invalidnosti i u toj kategoriji utvrđuje se na temelju provedbenih propisa i propisa koji ureguliraju zdravstvenu ili mirovinsku invalidsku zaštitu, a pravo proizlazi iz Zakona o braniteljima i nema potrebe da uopće u tom dijelu sudjeluje. I drugo pitanje smart kartice, sve u redu. Slažem se s vama i u tom pogledu morate imati mogućnost da odredite, ali ne naljepnicama na automobilu, ovdje piše: "Naljepnice zalijepljene na automobil.", nego vezano za status invalida koji je to dobio i na osnovu toga mu izdajete to dio. Prema tome, nema potrebe naljepnica, a kad stavite kumulativno onaj tko nema naljepnicu neće moći ostvariti pravo. I poštovana zastupnica Ljubica Lalić u ime predlagatelja Kluba zastupnika HSS-a. Izvolite. **Lalić, Ljubica (HSS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo zahvaljujem klubu SDP-a i HDZ-a koji su se očitovali na prijedloge zakona i što smo zajednički ustvrdili dakle da su ovo dva prijedloga zakona koja imaju jedan cilj i mislimo da smo blizu toga. Ja kao predlagatelj pokazujući dobru volju zaželeći surađivati dakako i sa Vladom isto tako se pridružujem prijedlogu kluba SDP-a odgodimo glasovanje gospodine državni tajniče i 'ajmo naći zajedničko rješenje koje će uistinu bit u funkciji onoga što hoćemo. Naše namjere su i vaše i naše plemenite. I nema razloga da glasujemo prekosutra ili ako uspijemo napraviti zajednički amandman gdje ćemo otkloniti ove nejasnoće i imat ćemo dobro rješenje da ćemo mi i povuć' prijedlog. valjda je sve jasno ali hoću izrazit da mi nije želja nadmudrivat se tu nego da zaista dobijemo najkvalitetniji zakon koji će s jedne strane otklonit eventualne probleme u primjeni ali i otklonit zlouporabe kojih je sasvim sigurno bilo. Nećemo ništa izgubit ako ne glasujemo u petak nego u sljedeći petak. Tada je konac ove sjednice i tada ćemo imat dobar zakon. Hvala. Pa i nakon provedene rasprave kad je zakon po hitnom postupku uz odobrenje Sabora se može podnijeti ono nakon roka podnijeti amandman ukoliko predlagatelj ga podnese. Zaključujem raspravu ova dva konačna prijedloga zakona. Nastavak sutra sa točkom 11., 12., Negdje u popodnevnim satima ćemo ovaj Zakon o doplatku za djecu. A sada ćemo sa točkom 12. sa točkom 11. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira pa onda izmjene i dopune Carinskog zakona, onda ova konvencija, onda Zakon o hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, ugostiteljskoj djelatnosti. Nastavak dakle sutra u 9